Dame i gospodo zastupnici, nastavljamo s radom. Za pojedinačnu raspravu prijavio se uvaženi zastupnik Boris Blažeković. **Blažeković, Boris gospodine ministre, gospođo zamjenice ministra, kolegice i kolege. Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oružju usklađuju se hrvatski propisi sa europskom pravnom stečevinom i time u Hrvatskoj dobivamo bolji i kvalitetniji zakon. Usklađivanje navedenog Zakona o oružju još je jedan od permanentnih dokaza ispravnosti odluke hrvatskih građana da na referendumu glasaju o pristupanju Hrvatske Žao mi je da ovim izmjenama i dopunama Zakona nismo radikalnije ušli u izmjene ovog Zakona i da nismo radikalnije odredili naš stav prema držanju držanju oružja. Naime, mi smo se kao pojedinke i pojedinci ujedinili u odluci da želimo državu i dali smo joj zadaću da nas štiti od nas samih i od mogućih ugroza izvan države. Time smo državi dali za pravo ali i obvezu da uspostavi represivne aparate vojsku i policiju. Isključivo ti državni represivni aparati po mom dubokom uvjerenju imaju jedini pravo posjedovati, nositi i manipulirati oružje. Ni jedan pojedinac nema ni razloga ni pravo ni posjedovati ni nositi ni manipulirati oružjem ni u koje svrhe s izuzetkom lovaca s isključivo propisanim lovačkim oružjem, ali to je tema koju rješava jedan drugi zakon. Te osobe kojima je posao vezan uz posebne okolnosti, posebnu sigurnost i životnu opasnost. Nitko u civilnoj sferi ne smije imati oružje i nitko nikom ne smije prodati oružje a da to nije odobrila država putem Ministarstva unutrašnjih poslova. Oružje ukoliko nije antikna umjetnička kolekcija nema apsolutno nikakvu svrhu do jasnog iskazivanja prijetnji sigurnosti. O oružju u civilnoj sferi ukoliko nije izložbeni eksponat već su to suvremeni revolveri, pištolji, puške itd. ima samo jednu svrhu a to je zastrašivanje i ugrožavanje sigurnosti. Svaki komad oružja i streljiva koji postoji u državi bez obzira da li je u njoj proizveden ili je uvezen ili je u tranzitu mora biti registriran i praćen od države odnosno Ministarstva unutrašnjih poslova. Država je dužna s posebnom pažnjom pratiti svaki komad oružja, a po predmetnom konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oružju dužna je oružje i obilježavati adekvatnim žigovima. Predložene izmjene i dopune Zakona o oružju dodatno uređuju kontrolu manipulacije nabavljanja držanja oružja, te regulira način edukacije upotrebe oružja. Time se postrožuje i čvršće ograničava kupnja i upotreba oružja, te se svodi u okvire koji smanjuju prijetnju pojedinaca koji posjeduju oružje nad drugim pojedincima u državi koje …/Govornik se Moj osobni stav je da država mora u potpunosti dokinuti bilo kakvu prijetnju u tom smislu gdje neki pojedinci samim tim što posjeduju oružje jesu stvarna prijetnja drugim pojedincima koji oružje nemaju. Tu se stvara u potpunosti neprirodan, nepregledan i nemoguć odnos prijetnje, zastrašivanja i ugrožavanja života iz razloga još uvijek po meni nerazumljivo tolerantnog odnosa države spram posrednika oružja. Posjedovanje oružja od strane jednog člana obitelji je faktički nasilje nad drugim članovima obitelji koji oružje ne posjeduju kao jedan od primjera. Samo saznanjem da druga osoba posjeduje oružje, a čak i bez stvarne prijetnje ili javnog iskazivanja moći oružjem je stvarno nasilje i to je nedopustivo u suvremenom društvu. Osobe koje zbog svoje naravi svojeg posla posjeduju ili nose oružje moraju osim liječničkog i psihološkog pregleda i odobrenja proći stručno osposobljavanje za pravilnu upotrebu oružja. Mi građanke i građani predali smo u ruke države monopol nad represijom i od nje očekujemo s pravom i s pravom zahtijevamo da nas zaštiti od svih mogućih ugroza. Jedna od suvremenih ugroza jest i posjedovanje, nošenje upotrebe oružja od strane drugih pojedinki i pojedinaca. Samim tim nitko osim službenih osoba koje čuvaju našu sigurnost ne bi smio ni posjedovati ni nositi oružje. Sve ostalo je u suprotnosti sa smislom uloge države, posjedovanja oružja od strane nekih stavlja druge u opasno po život, neravnopravan položaj. Time se nedopustivo ugrožava sigurnost građana, ugrožavaju se ljudska prava i građani naprosto nisu i ne mogu se osjećati slobodnima. Tu bih ujedno preporučio ministarstvu, odnosno ministru unutrašnjih poslova da određene prekršaje iz zakona preoblikuje u krivična djela jer bi se i samim postroženjem kaznenih odredbi mogla povećati sigurnost građana. Kao primjer navest ću članak 91. Prijedloga zakona o oružju. Predložene izmjene i dopune Zakona o oružju u svakom slučaju su napredak u kontroli posjedovanja, nošenja, upotrebi, manipulacije, trgovine i izrade oružja. Nije nevažno napomenuti da se predloženim izmjenama i dopunama Zakona o oružju Republika Hrvatska kandidira za prestižno članstvo u stalnoj Međunarodnoj komisiji za ispitivanje lakog oružja očito je da još uvijek nije stigao dan potpune zabrane posjedovanja oružja od bilo koje privatne osobe. Zatim žalim i ufam se u buduće pametnije generacije. Valjda će jednom oružje potpuno nestati iz upotrebe u bilo kojem obliku. Hvala. Na ovo izlaganje imamo jednu repliku, uvaženi zastupnik Zoran Vinković. boga mi osobno ne smatram da sam vama prijetnja ili bilo kome ovdje u Saboru. Ako sam prijetnja onda vam ja savjetujem da pozovete neke tjelohranitelje da vas sačuvaju od mene. od mene. Ne nosim oružje sa sobom osim u lov, ali u svakom slučaju ne smatram se prijetnjom tako da se uopće ne slažem sa ovim vašim izlaganjem gdje je svaka osoba koja posjeduje oružje prijetnja za druge. Eventualno vratit ću se opet na ove lovce. Vjerujem da tamo negdje početkom devedesetih kada smo imali onu velikosrpsku četničku agresiju na Republiku Hrvatsku da nije bilo tih, između ostalih lovaca i na početku Ministarstva unutarnjih poslova poslije Zbora narodne garde Narodne zaštite, nakon onog pljačkanja oružja teritorijalne obrane vjerojatno danas ni ja ni vi ne bi sjedili u ovom Saboru jer bi vjerojatno gologuzi išli na one tenkove i na onu velikosrpsku agresiju. Tako da ni onda, a i sada ljudi koji posjeduju registrirano oružje nisu prijetnja za nekog drugog. Prijetnja su oni koji posjeduju neregistrirano oružje, koji kao što sam već rekao u izlaganju pljačkaju banke, ubijaju po ulicama, po ulicama, otimaju ljude itd. To su najmanje oni koji se bave vrhunskim sportom, lovci i oni za koje policija zna da posjeduju to isto oružje. Zahvaljujem. Hvala lijepa. Prvo bih htio reći da sam ja govorio o načelima, a da li ste vi prijetnja to vjerojatno znaju neki drugi. Meni niste i ne doživljavam vas kao prijetnju, ali načelno smatram da svatko se meni stane do mene, ima oružje, a ja nemam oružje on meni jest i prijetnja ukoliko nije službena osoba. Što se tiče ovog što vi spominjete stalno taj lov izuzeo sam lovce i mislim da treba taj problem lovstva i lova rješavati drugim zakonom, a ne samo Zakonom o oružju. Jer ovaj Zakon o oružju odnosi se na posjedovanje, manipuliranje, kupnju, transfer, tranzit oružja itd. A nisam lovac i protivim se lovstvu jer smatram da je to jedna nehumana djelatnost, ali to je životni stav to ne slažem se sa vama. Tako da je to jedan potpuno drugi element i o tom ćemo kad dođe Zakon o lovu moći više popričati. posto sam uvjerenja da jedino tko smije imati oružje jest država i zato država tu postoji da bi ona umjesto nas regulirala tu vrstu tu vrstu odnosa. A oružje samo kao takvo nikakvu drugu svrhu nema osim pucanja ili ako je hladno rezanja. Oružje samo po svojoj definiciji jest nešto što ugrožava tuđe živote. **Stazić, Kolega Vinkoviću pa znate da toga nema, dobacivanja iz klupe. Da je to u najmanju ruku nepristojno. Kolega Zlatko Komadina, izvolite. Uvaženi potpredsjedniče, kolegice i kolege ja se unaprijed ispričavam ako je regulirano, a nisam uočio ovim zakonom jedna situacija koja se meni osobno dogodila s tim oružjem, ne zato što ja volim oružje nego što su umrli mi roditelji pa mi je ostalo po naslijeđu jer je otac bio lovac i sad da ne uništimo to kako se kaže trofejno ja sam onda položio lovački ispit, nikad nisam u lovu niti volim lov, više volim ribolov to mi je tako malo humanije nego što kaže gospodin kolega Blažeković nego u toplokrvna bića pucati jel'. Međutim ima jedna situacija, tadašnjim zakonom je bilo dozvoljeno da imate korisnika oružja upisanog u vaš oružani list jer sam imao situaciju da je moj tast lovac pa sam mu tada te moje puške dao da ih koristi. Sadašnjim zakonom to nije moguće nego je povezan samo vlasnik sa oružjem i mislim da to s jedne strane nije baš niti ekonomski opravdano, možete imati oca, sina, brata koji su svi lovci zašto bi svaki od njih morao imati svoju pušku za lov? Pa bih evo molio od predlagatelja da li se misli to regulirati ili kažem ja se ispričavam ako je to slučajno regulirano u ovom tekstu. Hvala lijepa. Idući na redu za raspravu je uvaženi zastupnik Dražen Đurović. dio ovih rasprava koje su bile su opet na neki način više svjetonazorske i o našem odnosu prema oružju, o našem stavu prema oružju nego o samom zakonu koji je pred nama. Pa onda evo dopustite da i ja kažem dio, da se dijelom osvrnem na taj stav ukupno o oružju. Pa mislim oružje je dio naše povijesti i sadašnjosti, a bit će i dio budućnosti. Hrvatski narod i Hrvatska država su imali u relativno bliskoj budućnosti taj susret sa oružjem u vrlo intenzivnom obliku. Reći da je neprihvatljivo za modernu državu da na bilo koji način ima legalizirano posjedovanje ili nošenja oružja je s druge strane vrijeđanje svih onih modernih i civiliziranih država koje to upravo imaju, a u prvom redu se uvijek možemo referirati na SAD koje imaju nemjerljivo liberalne stavove u većini saveznih država nego što je to RH. Tako da mislim da to ne znam koliko bi to moglo stajati. Činjenica je da je policija u RH u proteklih 20 godina na vrlo kvalitetan način zapravo provela jedan proces oduzimanja viškova oružja građanima, onog oružja koje više nije bilo u uporabi. da je to vrlo sustavno, dobro i kvalitetno provedeno, da su uzeti deseci tisuća komada oružja građanima koji građanima više nisu trebali, da je to oružje stavljeno pod kontrolu, da je sve ono oružje što je kolalo na tržištu u cijelosti zakonski dobro stavljeno pod nadzor, prebrojano i registrirano, da se sve to oružje drži u metalnim ormarima sa pobrojanim streljivom. Dakle, da mi imamo jednu dobru i dosta restriktivnu legislativu koja to oružje i građane da je ovaj zakon dobar i da se to oružje drži pod kontrolom, da nema kaznenih djela koja su u pravilu počinjena sa legaliziranim oružjem. Prema tome mislim da, ja bi tu odao i zapravo i pohvalu i hrvatskoj policiji za sve ove godine što se zapravo ta jedna velika količina oružja u potpunosti kanalizirala, stavila pod kontrolu i danas mislim da hrvatsko društvo nema problema sa legaliziranim oružjem, ni dugim ni kratkim. I da mi nemamo potrebu dodatno raspravljati o tome imamo li mi problema sa legalnim oružjem. Mislim da hrvatsko društvo i hrvatski građani ne osjećaju nikakav trenutno problem ni ugrozu oko pitanja legaliziranog oružja. Sve ono što se događa i svi incidenti u pravilu koji se događaju, događaju se sa nelegaliziranim oružjem, bilo ono kratko, dugo, automatsko, poluautomatsko ili bilo kakvo. Također ono što mi se sviđa u ovom prijedlogu zakona, a što nitko nije spomenuo pa bih se ja kratko osvrnuo, to je stavljanje iz kategorije D u kategoriju C oružja s tetivom čija je sila natega veća od 450 newtona. Tu se radi o različitim samostrijelima i streličarskom oružju koje je iznimno učinkovito i iznimno smrtonosno i iznimno opasno, a koje je dosad bilo u kategoriji D – potpuno slobodne prodaje. Tu primjerice imate samostrijele s optičkim ciljnicima kojima možete usmrtiti čovjeka na nekoliko stotina metara i kupiti to u trgovini za dvije tri tisuće kuna bez ikakvog oblika registracije. Dakle, ovom kategorizacijom se takve vrste oružja također stavljaju u onu kategoriju oružja koje se mora prijaviti, posjedovanje To je jedan pametan postupak jel dosad je zapravo ta skupina oružja, mi mislim luk strijela, međutim to su jako opasne naprave i jako ubojite naprave koje dosad nisu bile zapravo ni na kakav način pobrojane, registrirane nit su njihovi vlasnici bili poznati. poznati. U ovom prijedlogu zakona sam podnio nekoliko prijedloga amandmana. Evo da se kratko osvrnem i na to što mi se ne sviđa. Ono što je bilo u prethodnom zakonu, a sad se još ovdje dodatno nastavlja, članak 92. stavak 1., novčanom kaznom od tri do petnaest tisuća kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba, podstavak izabrani liječnik primarne zdravstvene zaštite kao i svaki drugi liječnik koji odmah ne izvijesti nadležno tijelo o promjeni zdravstvenog stanja ili tijeku liječenja vlasnika oružja, a koji utječe na zdravstvenu sposobnost za držanje i nošenje oružja. Zdravstvenu sposobnost za držanje i nošenje oružja utvrđuje medicina rada, dakle specijalisti medicine rada. To se posebno plaća, rok je sada svega pet godina što je prekratko, mislim da je trebao biti deset godina. Međutim, za što će se onda kazniti primarni liječnik zdravstvene zaštite ili bilo koji drugi liječnik ako ne izvijesti nadležno tijelo. Sreća, ova odredba se do sad nije primjenjivala, bila je u prethodnom zakonu pa nitko nije kažnjen, al ne znači da netko neće biti kažnjen u budućnosti zbog toga što u jednoj bolnici dobiju pacijenta s moždanim izljevom, a taj pacijent je nositelj oružja. Pa on nije izvijestio policiju o tome da je njegov pacijent nositelj oružja zbog moždanog izljeva više nije sposoban za držanje i nošenje oružja kao što propisuje taj podstavak, podstavak u članku 92. Dakle, tu se izrijekom traži da svaki liječnik izvijesti o stanju nositelja oružja, naravno pitanje je prvo znaš li, drugo ako znaš zašto bi izvještavao policiju, i treće pitanje je da li si ti taj koji treba utvrditi da li je ta bolest utjecala na zdravstvenu sposobnost, i četvrto tu se radi o kršenju nekih ljudskih prava, iz pete strane stavlja se zapravo teret liječnicima da surađuju s policijom oko toga što se događa s ljudima i da li su oni u tom trenutku zbog neke svoje bolesti sposobni il nesposobni za imanje oružja. Prema tome, prijedlog je da se jednostavno taj podstavak izbriše. Drugo, članak 56. govori o tome da su fizičke osobe koje imaju registrirano oružje dužne u roku, pojednostavit ću, šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona izvijestiti nadležno tijelo, a pretpostavljam da je to neka policijska uprava o svom izabranom liječniku primarne zdravstvene zaštite. Također su dužni u roku od šezdeset dana obavijestit ga kad promjeni svog liječnika primarne zdravstvene zaštite, odnosno ukoliko ne čine niti jedno niti drugo ukinut će im se oružni list. Dakle, pod jedan svaki nositelj oružnog lista treba otić nakon istupanja na snagu ovog zakona u policijsku upravu i obavijestiti ih tamo, valjda s nekakvom potvrdom, tko mu je liječnik opće prakse, ako ga promijeni ponovno ići u policijsku upravu, izvještavati policijsku upravu tko mu je liječnik opće prakse. Evidencija HZZO-a je cjelovita, potpuna, informatizirana kao što je i policijska, prema tome ne vjerujem da je velik problem ako policiju to zanima da dobije potpune i cjelovite podatke iz informatičke baze HZZO-a, a ne da ljudi svako pojedinačno mora odlaziti i u policiju to donosit. To je još jedna obveza glupa i nepotrebna koju građanima tovarimo na vrat, jer svatko onaj ko ima liječnika ili ga promijeni, to se evidentira u bazi HZZO-a i na jednostavan način se ti podaci uvijek mogu saznavati, odnosno razmjenjivat ili dopunjavat. Prema tome ne vidim razloga zbog čega dvije državne službe na taj način ne bi, ukoliko policija ima potrebu uopće za tim podatkom, ne bi ga saznavala od HZZO-a. Uvijek ga može dobiti cjelovitog, ažuriranog i bez ikakve pogreške, nego umjesto toga da ljudi hodaju sa nekim potvrdama. Mislim da ima, to je inače jedna od boljki Hrvatske policije, sad se vraćam na nju koji jako voli da građani neprekidno dolaze u policiju i da donose nekakve papire višekratno, bespotrebno, jel policija još uvijek nije dovoljno savladala tu informatiku da jednostavno su neke stvari riješene i da si jednostavno informatičko mogu utvrđivati iz raznoraznih baza. Pa zato je čitav državni sektor na neki način informatiziran, a ne da ljudi stalno donose i dolaze i odlaze u policijske postaje s raznoraznim papirima. Prema tome, prijedlog je da se taj članak 56. također jednostavno ukloni jer nema za njih potrebe. To se na vrlo jednostavan i učinkovit način može riješiti i drukčije. Evo hvala. Imamo prijavljene dvije replike. Najprije ćemo čuti u čemu se s vama ne slaže Zoran Vinković. **Vinković, Zoran (HDSSB)** Zahvaljujem. Pa replika ne mora biti neslaganje, gospodine potpredsjedniče. Dakle, uvaženi kolega Đurović, ja nisam od onih da me neko ne bi krivo shvatio, ne pripadam određenim populacijama, ali očigledno na osnovu ovih rasprava u Saboru mogli bi slobodno uzviknuti make love not war, ili vodimo ljubav, a ne rat. i ukoliko bi ovaj zakon se odnosio da samo pripadnici Ministarstva unutarnjih poslova i vojske mogu imati oružje tada bi vjerojatno došli u onu situaciju kada nas je država branila godine, ona kojoj smo na svu nesreću pripadali, a na svu sreću se odvojili, tada bi opet loše prošli kao građani. Bit ovog zakona je da on doista nije trebao ići po hitnom čitanju, po hitnom postupku nego da prije svega se i u ovom sazivu otvorila rasprava od dva čitanja kako bi se izbjegli i novi nameti građanima i riješili ove sve dileme. da ne spominjem ono što sam govorio u ime kluba, vrlo brzo ćemo imati jedan kada se osnuje ta pravna osoba ili ustanova, imati defile gotovo sto tisuća osoba koje imaju registrirano oružje koje će vjerojatno ići kod te pravne osobe koja će putem političke podobnosti dobiti taj posao na žigosanje gdje će to morati plaćati i gdje će to prije svega Hrvatska ličiti na jednu veliku NATO vježbu jel koliko ima lovaca i koliko ima sportskih klubova koji imaju oružje, a i zračnom puškom se može ubiti, tada vjerojatno ćemo izgledati na Belfast. smatram a vjerujem da gospodin iz ministarstva nema tu ovlast sada kazati u ime ministra, ministarstva ili Vlade da prihvaća ovaj naš prijedlog da ide u prvo i drugo čitanje ali vjerujem da ovaj zakon to zaslužuje. Hvala lijepo. Zahvaljujem gospodin potpredsjedniče. Pa kolega Đurović ja se isto s vama slažem poglavito u onom dijelu gdje ste iznijeli glede liječnika primarne zdravstvene zaštite. Pa to je nedopustivo uistinu jedan takav pristup da se jednostavno liječnicima i ovdje ponovno tovari određeni teret, kada se tovari od svih od potrošnje lijekova, bolovanja, ortopedskih pomagala e sada još mi moramo izvještavati i policiju glede. Mi znamo da je zdravlje jedan proces danas je ovakav, za pola sata je drugačiji i to je jedan proces koji se događa. E sada, zamislite ja imam jednog mesara koji ima set noževa Bog zna kakvih sve ima i nema i sada ja moram on mesari su inače u tom slobodnom vremenu ovako su malo opušteniji, sada kažem ja on se čudno ponaša, ima set noževa i što ću ja sada ja bih ga morao javljati. Isto tako se tiče i prometni, ali da to nije vrednovano ni u glavarini i još kažu platit ćete žestoke kazne. Pa ja to ne mogu shvatiti. Dakle, moraš odgovarati liječnici, ja uistinu sam na neki način zabrinut za jednu tu poziciju liječnika. Dakle, moraš odgovarati HZZO-u sve moguće kriterije moraš sada policiji sa obvezom i prijetnjom da će dobiti kaznu, a da o novinarima ne govorim. Oni čekaju jedva gdje je netko od liječnika pogriješio i uistinu suosjećam, a s tim da je ministar lijepo najavio da će glavarinu još malo Dakle, cijenim vaše razmišljanje i mislim da uistinu ovu liječničku populaciju treba sačuvati od nekih postupaka takvih a ne od onih prijetnji jer oni su opasni kao što je rekao kolega Vinković koji nemaju registrirano oružje pa počine u datom momentu incident kakav počine. Hvala lijepo. Na ovu će repliku odgovoriti zastupnik Dražen Đurović. **Đurović, Dražen (HDSSB)** Da, dobro ste spomenuli i pojam hladnog oružja koje do sada nije spomenuo, jer ovaj zakon se odnosi na oružje jeli. Mi cijelo vrijeme zapravo govorimo o vatrenom oružju. Kategorija hladnog oružja uopće nije u igri, međutim pitanje je da li bi se kolege osjetili ili bilo tko od nas da netko nosi nož za pasom. Naravno da ne bi, a to se zove hladno oružje. No mi ovdje govorimo cijelo vrijeme o vatrenom oružju. Dakle, ovdje je poanta da zdravstvenu sposobnost za držanje i nošenje oružja izdaju ovlaštene ustanove i ovlašteni pojedinci koji su za to posebno plaćeni i imaju specijalizaciju iz medicine rada, a utvrđivanje toga za to su također samo te ustanove i ti ljudi ovlašteni, dok se ovdje spominju kaznene odredbe za liječnike opće prakse ili svakog drugog liječnika. Tu se radi o kategoriji ljudi koji nije ni ovlaštena za utvrđivanje sposobnosti za držanje i nošenje oružja. Prema tome kako će ih procjenjivati kada su nastupila stanja nekih bolesti koja nekog onemogućavaju ili otežavaju u nošenju ili uporabi oružja ili da je on tada tako bolestan da zbog ne znam čega ne može nositi oružje. I opet vratimo se na vožnju automobilom, a šta s time? a šta s time? Gdje je onda pitanje upravljanja automobilom gdje mi jedanput dobijemo vozačku za čita svoj životni vijek do 65. godine, a svi smo u prometu. Tako da mislim da zdrav razum zapravo, ma meni je jasna pozicija policije i njima je drago i zgodno da ima još nekoga tko će njima pripomagati, ali je naša obveza da štitimo zapravo interese zdravog razuma, a policija neka se brine o svom problemu i neka ga rješava kako zna, a ne na račun liječnika. Hvala. Kako predstavnik predlagatelja ne želi iskoristiti svoje pravo za završnu riječ, konstatiram da je rasprava o tekstu zakona završena i da ćemo glasovati kada se steknu uvjeti.